Я нагадаю, що ми зупинились на розгляді проекту Закону про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей. Тобто йдеться про те, щоб ми для україномовних видань не піднімали тарифів. я впевнений, що під час дискусії ми зможемо дійти до компромісу і за основу прийняти даний законопроект. Зараз, після реєстрації, я нагадую, слово буде мати від "Батьківщини" Олексій Рябчин. Але перед тим я прошу всіх провести реєстрацію. І прошу зареєструватись для участі у вечірньому засіданні. Зареєстровано 351 депутат. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. І запрошую до виступу по проекту Закону 7291 Олексія Рябчина від фракції "Батьківщина", будь ласка. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Фракція "Батьківщина" підтримає цей законопроект. Однак, я згоден з колегами, що треба мати розрахунки, яким чином буде "Укрпошта" та уряд компенсувати можливі ті збитки, які є, щоб не постраждали шановні поштарі. Однак питання у цьому законі не у тому, що треба здешевшувати ці послуги, а треба робити так, щоб люди мали можливість купувати газети і оплачувати вартість наших друкованих видань. А як це можна зробити, коли уряд просто не виплачує пенсії вимушеним переселенцям, ті люди, які переїхали з окупованих територій Криму та Донбасу? Всі чули про випадок нашого вченого Козловського, який був у полоні, який поїхав у Євросоюз розповідати про ті злочини, які роблять проросійські проросійські терористи, і якому заблокували виплату пенсії. У ручному режимі після втручання депутатів, після втручання міністрів йому поновили пенсію. Однак у нас є таких випадків дуже велика кількість. Наприклад, вчора Павло Довбуш, кримчанин, який воював в АТО, який був добровольцем, який підтримував рух спротиву в Криму, він написав, що йому зателефонував соцзахист і сказав, що завтра буде комісія і будуть позбавляти його всіх виплат та блокувати картки, тому що він не знаходиться дома, а він знаходиться в Європейському Союзі, і де він лікує зараз свою дитину. Тобто людина знаходиться у заручниках системи. І я можу сказати, що просто до абсурду доходить. Наприклад, пише пенсіонер Залозний Микола Іванович, який каже, що він, громадянин України, проживав до квітня 14-го року в Донецьку. З 1 серпня 2017 року йому припинена виплата пенсії, тому що він перереєструвався і в нього є житло зараз на неокупованій території, він вирішив відмовитися від статусу внутрішньо переміщеної особи і йому через це заблокували пенсію і вимагають повернутися до статусу ВПО для того, щоб він отримував пенсію. Ви розумієте, що це взагалі нонсенс!

які були ВПО і зараз втрачають цей статус навмисно, тому що вони не хочуть бути обузою для держави, вони не можуть взяти свої пенсійні виплати. І ті люди, які зараз стали пенсіонерами, вони отримають або мінімальну пенсію, або взагалі її не отримають, тому що немає якоїсь паперової справи, і вони не можуть довести, що вони – пенсіонери. За те, що є провал в пенсійній реформі, міністр Рева повинен піти у відставку. Ми зараз зареєстрували відповідну Постанову 8451. я прошу шановного виконуючого обов'язки голови комітету пана Капліна розглянути це на найближчому засіданні комітету, тому що саме завдяки відставці ми повинні показати, що ці речі не будуть… Дякую вам. Від "Волі народу", будь ласка, Рибчинський Євген. Від "Народного фронту" приготуватись Сюмар. Будь ласка, пане Євген. Це те питання, яке ми вчора обговорювали на Погоджувальній раді. Проблема не така вже проста. Проблема стратегічна. Це проблема інформаційної безпеки держави передусім. Тому що села, я вчора згадував про це, села, наприклад, в Чернігівській області відключені геть від телебачення. Вони дивляться виключно російське телебачення. У них не працює дротове радіо. Їм зараз і не підвозить "Укрпошта" періодичних видань україномовних. Про що це говорить? Значить, вони повністю відрізані від інформативної сфери кимось за чимось. Хто відключає одну область за другою і для чого в період війни? Це абсолютно зрозуміло, що це якийсь як мінімум а як максимум - це злочин державного порядку. На мій погляд, треба не просто приймати це, а на сьогоднішній день вже розбиратися з тим, хто має очолювати державну компанію "Укрпошта". І відновити постачу, особливо в сільську місцевість, газет і журналів в обов'язковому порядку, і виплатити усім журналам і видавництвам в обов'язковому порядку гроші за підписку. Тому що люди "Укрпошті" платять, а "Укрпошта" не платить за підписку видавництвам. Дякую. Дякую дуже вам. Колеги, у нас обговорення лишилося не так багато. Тому я прошу усіх заходити в зал, і голів фракцій я прошу запросити депутатів в зал. Зараз від "Народного фронту" Вікторія Сюмар, потім – Юрій Павленко, так, як домовлялися, звичайно. Будь ласка, Вікторія Сюмар. Шановні колеги, ви знаєте, мене дуже багато критикували за неліберальні методи, такі, як квоти на радіо. Я вам хочу доповісти, що ці квоти працюють, і українці радіо слухають ще більше, ніж слухали, і українських пісень стало значно-значно більше. Далі мене дуже критикували за квоти на телебаченні. Почали знімати український продукт, і сатиричний, і українські серіали, і не сталося кінця українського телебачення, а з жовтня, дай Боже, мови буде більше. У нас лишається друкована преса, і ми вирішили піти шляхом не квот, не заборон, а стимулювання. Тому що ми говоримо про те, що ми простимулюємо переходити пресу на українську мову, якщо її доставка буде коштувати дешевше. Всі закликали: робіть податкові пільги для україномовного, робіть це. Ми це спробували зараз зробити, і я вірю, що ми знайдемо для цього можливості. Давайте приймати в першому читанні. Давайте шукати і рахувати, але давайте йти цим шляхом стимулювання україномовного продукту. І те, що стосується, звичайно, Донбасу. Безперечно, ми будемо це підтримувати, чи у випадку з моїм законопроектом, чи у випадку з законопроектом депутата Курила, Герасимова. Це треба сьогодні, їм треба допомагати, щоб цю люди бачили українську позицію, а дуже часто там розбомблено все, і вони можуть тільки ті газети читати. Тому сьогодні вкрай важливо зробити цей крок назустріч україномовним виданням і всій українській друкованій пресі і, звичайно, друкованій пресі Донбасу, дати українцям читати українське слово. Дуже прошу хоча би за основу проголосувати, ми знайдемо далі спільну мову. Дякую. Дякую вам. Зараз від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко, потім від "Самопомочі" – Пастух. Без сумніву, було б дуже добре, якби подібний законопроект був внесений Кабінетом Міністрів України, бо врегулювання тарифної політики є якраз в компетенції Кабінету Міністрів України. питання інформаційної безпеки для діючого уряду, не дивлячись на гарні публічні заяви, чомусь стало другорядним. Вони фактично, крім красивих заяв, жодних реальних дій для того, щоб була реальна інформаційна безпека, не вчинили. Саме тому народні депутати були вимушені, я так розумію, вносити даний законопроект, хоча він і виходить в певній мірі за межі парламенту. Сподіваюся, що після цієї дискусії законопроект буде ухвалений, тому що, дійсно, є дуже багато населених пунктів, які сьогодні можуть отримувати лише друковане слово, інших, не дивлячись на ХХІ сторіччя, засобів комунікації для цих населених пунктів і конкретних українських громадян немає. Разом з тим, Андрій Володимирович, користуючись нагодою, хотів звернутися і до вас. Неодноразово і, зокрема, через депутатський запит я звертався до вас, чому в порядку денному немає Постанови про проведення парламентських слухань про свободу слова і безпеку журналістів. На жаль, на свій запит я отримав відповідь від голови комітету, яка мені і так відома, тому що авторами цієї постанови стали всі члени Комітету свободи слова. Тому просив би вас, Андрій Володимирович, так само знайти можливість і провести у Верховній Раді парламентські слухання щодо безпеки журналістів і взагалі стану свободи слова в Україні. Тут у нас, на жаль, теж є достатньо загрозлива ситуація. Дякую. Дякую вам, колеги, і дякую за позицію, за підтримку. Це справді є інформаційний захист України перед інформаційними атаками ворога, і тому я впевнений, що всі політичні фракції даний законопроект підтримують. Тарас Пастух, "Самопоміч", будь ласка. Шановні колеги, я хочу пояснити позицію свою особисту, чому я не підтримую даний законопроект. Тому що зараз в залі ми пробуємо перекласти з хворої голови на здорову. На сьогоднішній день відсутність інформаційної політики в Україні по відношенню до окупованих територій, по відношенню до тих територій, які сьогодні підконтрольні державі Україна, ми хочемо вирішити шляхом мораторію. Вибачайте, друзі, але, якщо людина в Лисичанську, в Сєвєродонецьку сьогодні не передплачувала україномовного видання, то тим, що ми встановимо мораторій на рознесення цього україномовного видання, вона завтра його передплачувати не буде. Не можна сьогодні, накладаючи мораторій на одного суб'єкта господарюючої діяльності, вирішувати проблеми ті, які сьогодні не може вирішувати держава. Якщо так ми йдемо, давайте підемо далі вглиб. Давайте накладемо мораторій на ціну вартості друку, давайте накладемо мораторій на зарплату друкарів, які друкують ці газети, і взагалі не будемо підвищувати для них цін, хай вони будуть збитковими, і взагалі закриваються. Сьогодні, якщо ми, дійсно, хочемо підтримати україномовні видання на тій території, яка сьогодні є загрозливою по відношенню до агресії Росії, давайте виробимо державну політику, у нас є профільне міністерство, чому його сьогодні немає тут? Чому воно не приходить і не каже, які, власне, видання потрібно підтримувати? Які видання несуть цю українську політику на окуповану територію і підконтрольну Україні територію? Давайте для цих видань говорити про цільову підтримку за рахунок державного бюджету, тоді, дійсно, ми будемо виглядати як держава. А сьогодні ми хочемо вирішити якісь дивіденди для себе, банкрутуючи фактично державне підприємство "Укрпошту". Це точно не державний підхід і точно він не призведе до українізації нашої підконтрольної і непідконтрольної території. Дякую. Тільки хочу наголосити, перше, пропонується прийняти закон за основу, ми зможемо скорегувати до другого читання. Наступне. Я нагадую, йдеться про пільги для україномовних видань, що буде стимулом для інших видавців переходити на українську мову. Не можна виступати за захист української мови і не підтримувати подібний напрям напрям реформування і змін. Лишень за основу, ми зможемо до другого читання внести необхідні поправки. Колеги, я прошу всіх заходити в зал, у нас залишилося буквально один виступ від позафракційних, потім – від комітету. І я прошу всіх займати робочі місця і приготуватись до голосування. Будь ласка, від позафракційних – Остап Єднак. Шановні колеги, я повністю підтримую саму ідею стимулювання розповсюдження доступних періодичних видань, особливо на сході України. Єдине, що в мене викликає застереження, – це те, що політичний орган фактично втручається в господарську діяльність підприємства "Укрпошта", яке ми намагаємося перевести на найкращі практики корпоративного управління. Тарифну політику повинна визначати, і інвестиційну політику, і політику розвитку, визначати незалежна наглядова рада і професійний менеджмент. Тому, я вважаю, якщо ми хочемо мати успішне підприємство з надійною доставкою, з сучасними технологіями, хорошим сервісом, - це те, що так бракує нашим громадянам, ми не повинні втручатися таким чином в політичну його діяльність. З іншого боку, якщо ми хочемо, парламент України, щоб україномовні видання були доступні на сході України, ми повинні виробити державну політику, спеціальну бюджетну програму компенсацій доставки я ще можу зрозуміти, що там і витрати більші, там більші території, там загроза, можливо, життю та здоров'ю поштарів, їм додатково потрібно за це доплачувати і тому подібне. Там більші витрати, і держава з бюджету повинна фінансувати таку діяльність, і це повинна бути окрема бюджетна програма, якщо потрібно, додаткові зміни до законодавства. Тому я би просив розділити ці два поняття і не втручатися штучно в діяльність державного підприємства, яке проходить дуже нелегкий етап а напрацювати якісний законопроект, який буде компенсувати тарифи через бюджет, можливо, через адміністрації, і таким чином зробити доставку україномовних видань доступних на окупованій території, на території сходу України. Дякую. Дякую вам. Обговорення завершено. Зараз я запрошую до заключного слова голову комітету Вікторію Сюмар, і після того переходимо до голосування. Я прошу всіх голів фракцій максимально запросити депутатів у зал і прошу секретаріат Верховної Ради запросити всіх депутатів у зал, через 2 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Вікторія Сюмар, включіть мікрофон. Шановні колеги, коли я чую, давайте напрацьовувати, я хочу вам нагадати, що в нас з вами плідної роботи, ну, лишилося, дай Боже, декілька місяців. В мене питання: чого ж не напрацювали досі. Я зараз прошу, давайте напрацьовувати, але давайте робити конкретні кроки, і зараз ми цей крок можемо зробити. За основу якщо ми приймаємо, ми дуже швидко зробимо цілком конкретні кроки і погодимо всі позиції. Мораторій не не підходить – давайте скажемо: для україномовних видань на 20 відсотків там нищий тариф, і подумаємо, яким чином його компенсувати. Але якщо ми зараз цього кроку не зробимо, то, знаєте, не дивуйтеся, що в нас повмирає просто друкована преса і те, що вона лишиться тільки російськомовна, яка прямо підтримується з Москви, і зроблено це буде руками патріотів у вишиванках, які сидять у цьому залі. Тому давайте замість того, щоб випрацьовувати в теорії, робити на практиці. Дякую. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. І я хочу наголосити, що в даному законі також передбачається і пільги для постачання, доставку видань на підконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей. Одночасно цей закон є закон, як правильно сказав Юрій Павленко, і інформаційного захисту, і інформаційного захисту захисту наших громадян, які сьогодні живуть в Донецькій і Луганській областях, і я переконаний, ми зможемо об'єднатися, прийняти за основу, і усі поправки і пропозиції ми зможемо до другого читання врахувати в цей закон. Колеги, прошу зайняти робочі місця і приготуватися до голосування тільки за основу. Прошу всіх підтримати лишень за основу. І прошу усіх зайняти робочі місця і зайти в зал. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей (№ 7291) за основу. Колеги, лишень за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Не встигли. Я поставлю на повернення. Колеги, і прошу запросити усіх депутатів в зал. Прошу зайняти робочі місця, не всі були в залі.

Заходіть, колеги. Йде голосування. Отже, колеги, зараз я поставлю на повернення закон, який передбачає підтримку україномовних друкованих видань, закон, який передбачає пільги для постачання видань інформаційних в території Донецької і Луганської областей. Я не вважаю прийнятним, щоб ми не змогли цієї ідеї підтримати. Ми можемо її доопрацювати між першим і другим читанням. І я впевнений, що комітет буде відкритий у дискусії, і всі пропозиції будуть прийняті і підтверджені. Але за основу, я впевнений, ми маємо згуртовано проголосувати. Тому, колеги, я прошу усіх зайняти робочі місця. Вже 25 хвилин, нагадую, як робочий час пленарного засідання Верховної Ради. Будь ласка, приготуйтесь до голосування. Я поставлю першим голосування на повернення, і прошу кожного взяти участь в голосуванні. Отже, прошу приготуватись. Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей. Прошу проголосувати. Колеги, прошу підтримати. Уважно! Кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Уважно, колеги, кожен голос, голосуємо. За-215 Колеги, ми в обговорення заходимо не будемо. Я ще раз поставлю. Я прошу по фракціях: "Блок Петра Порошенка" – 85, "Народний фронт" – 64, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 6, Радикальна партія – 16, "Батьківщина" – 10, "Воля народу" – 5, "Відродження" – 7. Нам бракує 11 голосів, колеги. Я прошу зайти в зал і взяти участь у голосуванні. Запросіть, кого нема в залі. Я прошу подивитись, кого немає зараз, і запросити депутатів у зал. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону і прошу всіх брати участь у голосуванні. Не виходьте, Вадим, вже буде голосування. І Одарченка попросіть, так. Будь ласка, колеги. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Кожен голос має вагу, і прошу підтримати. Голосуємо уважно. Прошу всіх взяти участь у голосуванні. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо.

6 голосів. Якщо хоче хтось підтримати закон, хай покличе того, кого немає в залі. Я прошу всіх зайти. Я двічі ставив, я поставлю третій раз. Ми обговорювати зараз не будемо, я повідомляю, не будемо. Ми будемо голосувати і приймати рішення. Я прошу, колеги, під час голосування бути на робочих місцях. Щойно, під час голосування, кілька депутатів не були на робочих місцях і не взяли участь в голосуванні. Я прошу запросити всіх в зал і приготуватись до голосування. Наголошую, це за основу. Ми зможемо доопрацювати до другого читання. Ми зможемо всі поправки внести. Але не проголосувати – це буде дуже поганий знак для всієї нашої роботи, яку ми вели по захисту української мови, для всієї нашої роботи, яку ми вели для підтримки наших громадян-українців, які знаходяться на лінії розмежування. І тому, будь ласка, підтримайте. Я поставлю на голосування зараз повернення. І я прошу підтримати повернення до цього закону. Я прошу всіх повернутись на місця робочі. Будь ласка, займіть робочі місця. Зараз, під час голосування, я сподіваюсь, кожен буде на своєму робочому місці. Прошу приготуватись. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей (7291). Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос має значення під час цього голосування. Прошу приготуватись. Не виходіть із залу, пані Оксана. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Уважно, голосуємо, колеги, Вадим, Вадим. Повернулись. Тепер, колеги, переходимо до прийняття рішення. Колеги, всі на місці, ми маємо голос в голос. Наголошую ще раз, це тільки за основу. Колеги, я прошу всіх підтримати проект Закону 7291 за основу, тільки за основу. Ми зможемо доопрацювати. Я прошу всіх проголосувати і прошу підтримати. Кожен уважно візьміть участь в голосуванні. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Кожен голос. Прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати. Голосуємо. Пані Оля, голосуємо.

Бажаю комітету врахувати всі пропозиції, які були висловлені під час обговорення до другого читання. Наступний проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". Закон, який фактично є продовженням цієї ж ідеї. І я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

За-150 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Курила Віталія Семеновича. Будь ласка.

Шановні народні депутати, даний закон внесений групою авторів і він дещо відрізняється від попереднього закону, який було прийнято в першому читанні, він трішки вужчий і охоплює тільки територію, яка контролюється українською владою в Луганській і Донецькій областях. Але у той же час він дещо гнучкіший, тому що цей закон погоджено з "Укрпоштою", цей закон погоджено із Спілкою журналістів, і він дає можливість "Укрпошті" встановлювати для цієї території окремі тарифи. Справа у тому, що тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою встановлює Міністерство інфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку. діючі тарифи, вони повинні бути встановлені для всієї території держави. Тому ми вносимо коротеньку зміну, на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, встановлюються окремі тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, що доставляються на території цих областей. Суть питання в тому, що після 2014 року на цих територіях в зв'язку з низькою платоспроможністю населення дуже впала підписка. І для того, щоб підняти все-таки розповсюдження друкованих видань на цих територіях, і пропонується ввести пільгові ціни на передплату іменно на цих територіях. Прошу підтримати. Закон дуже простий, чітко виписаний. Тому я вважаю, що можна його прийняти за основу… Дякую. Для співдоповіді запрошується голова Комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар. Будь ласка, пані Вікторія.

колеги, комітет розглянув цей законопроект. Він абсолютно пов'язаний з першим. Просто перший законопроект, який ми щойно проголосували за основу, стосується україномовних видань по всій Україні і всіх друкованих видань по Донецькій, Луганській областях. Даний законопроект передбачає особливі тарифи на доставку друкованих видань саме в Донецькій і Луганській областях. Однозначно це треба робити. Однозначно це складні території. Особливі тарифи – це дещо, ну, скажемо так, нечітке визначення, і на комітеті ми про це говорили. Тому що особливий тариф може бути нижчим, а може бути і вищим, і він так само буде називатися особливим. Вищого ми допустити не можемо. Але в даному випадку, зважаючи на ці обставини, ми вважаємо, що цей законопроект має бути схвалений за основу і в цілому. Дякую. Дякуємо за роз'яснення позиції комітету. Шановні колеги, прошу записатися на обговорення законопроекту 8114 про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів". Будь ласка. Від Радикальної партії, будь ласка, Валерія Заружко.

Ми будемо, звичайно, підтримувати цей законопроект, як і попередній. Адже ми втратили Крим і частину Донбасу через те, що там не було українського слова, і це є принциповим, і тому ми підтримували, і будемо підтримувати ці законопроекти. Але зараз я хотів би, користуючись нагодою, розповісти про ганьбу, про національну ганьбу. Я щойно повернувся з-під американського посольства, де голодують українські чорнобильці, вимагаючи розгляду в парламенті нашого з Олегом Ляшком законопроекту 4442 про повернення пільг тим, хто врятував світ від найбільшої техногенної катастрофи людства. Шановні колеги, це ті, хто не проголосував за цей законопроект в залі, це урядовці, які кивають один на одного, штовхнули людей на голодування і ні куди-небудь, а під іноземне посольство. Нехай усі урядовці, народні депутати, чиновники, які бігтимуть сьогодні на прийом в амбасаду Сполучених Штатів, давитимуться там ікрою та осетром, нехай вони всі згадають за чорнобильців, які голодують під посольством, підійдуть до них і покаються. Покаються за те голосування ганебне, за те, як вони тікали з цього залу, щоб не проголосувати законопроект не повернути заслужене людям. І нехай вони не кивають, міністр на віце-прем'єра, віце-прем'єр на комітет, комітет на парламент – і замкнуте коло. Виносимо і голосуємо 4442, і припинимо національну ганьбу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, до слова запрошується від "Блоку Петра Порошенка" народний депутат Каплін Сергій. Прошу вас. з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення протягом останнього місяця провів біля шести чи семи виїзних засідань на територію Луганської і Донецької областей. нашими враженнями. Людям, звичайно, там потрібно українське слово. Людям, звичайно, потрібне плече української влади. Людям, звичайно, потрібна правда і справедлива пропаганда всього українського. Але ще більше українським громадянам там потрібна пенсія, потрібна зарплата і, головне, ви здивуєтеся, головне потрібна увага і повага уряду до цих людей. Вчителі, які працюють там, не отримують жодної надбавки, але вони продовжують працювати буквально у 500, у тисячі метрів від кордону. Вони продовжують працювати, вони продовжують вчити наших дітей, аби нести все українське, захищати українське слово, українську культуру, навчати українському. Лікарі, будівельники, які відновлять зруйновані будинки – абсолютно ніхто соціально не захищений там. І тому, я вважаю, це питання повинно розглядатися комплексно. Я чекаю, доки уряд Гройсмана прийде у зал парламенту з серйозною середньостроковою програмою, де інформаційна політика буде лише частка того всього, що ми маємо зробити для тих людей, які проживають у так званій "сірій зоні". І наостанок. Ми говоримо сьогодні про захист наших журналістів, які працюють у Донецькій, Луганській області. Але разам з тим нічого не можемо зробити, аби захистити наших журналістів, які працюють у Полтавській, Сумській області, у Львівській, південних областях. Так нещодавно було побито полтавського журналіста за прізвищем Журавель. Побито оточенням Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ. Затягується процес розслідування. Коли ця людина прийшла на засідання профільного комітету, їй навіть не дали слова... Тому припиніть використовувати подвійні стандарти. І, врешті-решт, захистіть кожного журналіста, де б він не працював – на західній Україні, центральній чи у Донецькій, Луганській області. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, наступний виступ народний депутат Павленко передає слово… А, ні. Народний депутат Павленко виступає з трибуни і представляє позицію "Опозиційного блоку". Будь ласка. 16:41:11 ПАВЛЕНКО Ю.О. Шановні колеги, без сумніву, розгляд цих двох законопроектів – це серйозна ганьба для Кабінету Міністрів. Ганьба для уряду, який так і не спромігся за чотири роки сформувати ефективну інформаційну політику. Без сумніву, це і певна ганьба і для парламенту, який втручається своїми законами в діяльність господарюючих суб'єктів, нав'язуючи тарифи і перевищуючи певним чином свої повноваження. Тому, на наш погляд, дуже важливо в першу чергу почути від Кабінету Міністрів, а як же ж вони бачать інформаційну політику. З іншої сторони, хочу зауважити, що ще три роки тому назад, а вірніше три роки поспіль, під час виїзних засідань Комітету свободи слова інформаційної політики комітет відповідні рекомендації, звернення і вимоги щодо друкованого слова до уряду надсилав. На жаль, переважна більшість рекомендацій, звернень і вимог Кабінетом Міністрів, профільними міністерствами просто ігнорується і не виконується. І, звичайно, інформаційна політика в Донецькій, Луганській області – це не лише газети україномовні, і тут я колегу повністю підтримую. Українська інформаційна політика в Донецькій, Луганській області – це в першу чергу повага до кожного українського громадянина до жителя Донецької і Луганської області, це повне виконання державою своїх зобов'язань чи перед дитиною-сиротою, чи дитиною з інвалідністю, чи перед пенсіонером, чи перед ветераном, чи перед будь-яким іншим представником соціальної категорії. Оце основа є інформаційної політики. І тут, на жаль, теж уряд демонструє повну зневагу до своїх громадян. Дякую. ласка. 16:43:21 ПАВЛЕНКО Ю.О. Саме тому "Опозиційний блок" утримується від голосування за даний законопроект. І ми вимагаємо від уряду представити свій план і своє бачення інформаційної політики Донецькій і Луганській областях. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, від фракції "Самопоміч" Олександр Данченко з місця буде виступати. Будь ласка. Шановні колеги, інформаційна політика – це не пільги, інформаційна політика – це інформаційна стратегія, яка крок за кроком працює, і зміст цієї стратегії, який крок за кроком є в країні. У нас взагалі немає інформаційної політики, стратегії і пропаганди української не тільки на території України, а й поза, немає цього. Пільги – це не інформаційна політика. Тепер дивіться, мене дивує дуже багато депутатів, які ходили до мене на комітет і просили зняти, і прийняти міри там проти гендиректора "Укрпошти" , який звільняє, в якого немає коштів на виплату зарплатні. Мільярд гривень вже держава заборгувала "Укрпошті", мільярд гривень. Зараз ми ще раз кажемо, давайте ще заберемо в них кошти. Знайдіть компенсатори. Зробіть стратегію. Безумовно, це потрібно підтримувати, а ми просто пільгами щось хочемо вирішити. Це не є правильним. Звичайно, ми будемо підтримувати ці території. Але, вибачте, це знову латання дірок у своїх дірявих штанях, коли замість інформаційних технологій, Інтернету, цифрових... телебачення, вибачте, яке до сих пір не запроваджено в Україні. Ми зараз говоримо про друковані матеріали, тому що це буде більш цікаво. Стратегію потрібно робити, а не латати дірки у своїх штанях. Дякую. Будь ласка, ще на виступ зараз у нас записалися Олексій Рябчин, який представить позицію "Батьківщини". Будь ласка, пане Олексію. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Фракція "Батьківщина" буде підтримувати даний законопроект, як і всі законопроекти, які підтримують людей, які опинилися у скруті на Донеччині та Луганщині в результаті війни з Росією. І я хочу подякувати всіх депутатів у залі, які продукують закони, які спрямовані на те, щоб зробити життя людей трошечки легше в різних сферах: чи то допомога переміщеним вищим навчальним закладам, чи то речі, які пов'язані з виплатою пенсій, чи то ті речі, які пов'язані з інформаційною політикою. Дякую всім депутатам. Однак питання, яке задавали мої колеги, які тут виступали: а що в нас робить уряд. Де в нас Міністерство соціальної політики, яке тут повинно бути? Де в нас Міністерство інформаційної політики і міністр, який повинен або підтримувати, або не підтримувати цей законопроект? Де в нас Міністерство фінансів, яке повинно казати: а де ж компенсатори. Тому що згодний, повинні бути певні компенсатори, якщо Рада вводить певні... певну таку активність своїми законопроектами. Де в нас Міністерство тимчасово окупованих територій, яке повинно формувати цю політику? Уряд провалює цю політику, і, не зважаючи на зусилля депутатів, всіх депутатів зі всіх сил, ми бачимо, що ми, на жаль, програємо битву за серця та розуми людей на Донбасі. Тому що це не тільки про прийняті законопроекти, це про стан доріг. Ми бачимо, як уряд піариться на дорогах по всій країні, тільки не в Донеччині. В Донеччині, в Луганщині зараз самі найгірші дороги в країні. А це, можливо, не той електорат, думають в уряді, який проголосує чи якісь причини. Ну, там же ж живуть такі ж самі українці, які також само бажають їздити по нормальним дорогах виділяйте туди кошти, контролюйте, щоб воно не розворовувалося, піартесь на цих дорогах, зробіть людям щось гарне. Таке ж саме питання по інфраструктурі, поїдьте на КПВВ, контрольно-пропускні пункти, там люди вмирають просто з-за того, що навісу немає. Пенсіонери, які чекають для того, щоб перейти з однієї частини України до другої частини країни, яка, на жаль, зараз окупована, вони просто вмирають з-за того, що в них немає навісу чи банально води вони не можуть попити. Мені здається, що саме такими речами ми програємо битву за серця та розуми людей... Завершити 15 секунд, будь ласка, дайте. РЯБЧИН О.М. І це, це дуже прикро, з одного боку, це прикро, з іншого, в нас є великий потенціал тих речей, які ми повинні робити, і ми робимо. На жаль, є питання до уряду, є питання до влади, що вони можуть і мусять… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Народного фронту", будь ласка, Вікторія Сюмар бере слово. Прошу. З місця буде виступати. Дякую, пані головуюча. Ви знаєте, 4 роки каденції парламенту мені дуже подобаються заклики: "Давайте робити". От хочеться сказати: "Візьми і зроби". кожен, напевно, мав би відповідати за себе, що він 4 роки в цьому робив. Хоча я цілковито погоджуюся зараз з критикою на адресу Кабінету Міністрів, який, очевидно, концептуально мав би запропонувати концептуальні підходи підтримки українського книговидання, українського періодичного видавництва, українського телебачення і кінопродукції і української музики. На жаль, реальність така, що цю політику ми з вами випрацьовуємо в залі. Давайте, ми взяли на себе це, історія це колись оцінить, ми це робимо для себе, для своєї країни, для своїх дітей і давайте цей крок робити зараз далі. Дякую. Дякую. Шановні колеги, від позафракційних Остап Єднак. Будь ласка, вам слово. І просимо повертатися до сесійної зали, одну хвилину, будь ласка, пану Єднаку надайте, тому що за хвилину відбудеться голосування. Будь ласка. Шановні колеги, загалом погоджуючись з ідеєю даного законопроекту, що повинні на території Донецької та Луганської областей діяти особливі тарифи, вони можуть бути вищими, між іншим, тому що там витрати "Укрпошти" державного підприємства можуть бути вищі. І я повністю погоджуюся з критикою попередніх спікерів, що, справді, подібні комплексні, добре продумані, технічно продумані рішення повинен давати уряд. Уряд має повністю всі інструменти для цього. Створюється спеціальні директорати для аналізу державної політики. Але сьогодні вранці парламент приймає законопроект про обмеження експорту дров, тому що уряд не може забезпечити ефективну боротьбу з контрабандою. Тобто парламент фактично перетворився в такий собі ручний інструмент регулювання через бездіяльність уряду. Тому я повністю погоджуюся з критикою того, що уряду "жовта картка" за те, що він не виконує своїх прямих функцій аналізу політики і пропонування рішень комплексних, зокрема по інформаційній політиці. Тому загалом я підтримую законопроект у першому читанні. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, обговорення завершене. Комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому, але я поставлю першу пропозицію за основу. Якщо буде підтримка, тоді поставлю в цілому.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 Будь ласка, заходьте в зал. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (№ 8114) за основу, колеги, за основу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

За-215 Зараз поставлю на повернення. Я прошу всіх зайти в зал. І справді це є річ, яка має консолідовувати зал, і є некоректним, коли в залі є суперечки між фракціями по питанню, яке мало би всіх об'єднувати. Я прошу, колеги, щоб ми відставили вбік політичні розбіжності, підтримали за основу, а потім комітет усі застереження, які є, зможе доопрацювати до другого читання. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування, прошу зайняти робочі місця. Спочатку я поставлю на повернення, а потім за основу. Готові, так? Я ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону про внесення зміни до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" Я прошу всіх взяти участь в голосуванні. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

За-228 Повернулись. Тепер, колеги, кожен голос. Займіть робочі місця. Кожен голос. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення зміни до Закону України про державну підтримку ЗМІ та соціальний захист журналістів (8114) за основу, за основу. Прошу проголосувати. І прошу підтримати. Ми кожен голос рахуємо, будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати за основу. За-243 Рішення прийнято. Є рішення комітету – в цілому. Хто за те, щоб проголосувати в цілому 8114, прошу проголосувати.

16:54:11 За-203 Я ж говорив, що це питання не пройде в такій постановці в цілому. Отже, колеги, закон прийнятий за основу. І я прошу комітет доопрацювати його до другого читання, враховуючи всі пропозиції, які були в залі. Колеги, наступний закон – це є проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення соціальної реклами з зображенням учасників бойових дій, волонтерів та інших осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (№ 7360). Я прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. За-150 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді народного депутата України Корчинську Оксану Анатоліївну. Нагадую, це теж розгляд питання блоку свобода слова і засобів масової інформації. Будь ласка, пані Оксана. 16:55:20 КОРЧИНСЬКА О.А. Слава Христу! Даний законопроект покликаний зобов'язати розпосюджувачів зовнішньої реклами, незалежно від їх форми власності, розміщувати соціальну рекламу у вигляді зображень (фотографій та інших художніх творів) учасників бойових дій, добровольців, волонтерів та осіб, які мають заслуги перед Батьківщиною за участь у бойових діях, які мають державні нагороди. На період розміщення зазначеної соціальної реклами розповсюджувачі звільнюються від оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній або державній власності. Розміщення зображень учасників бойових дій, добровольців, волонтерів, осіб, які за участь у бойових діях отримали звання Герой України, державні нагороди, вони… особливо у тих населених пунктах, звідки вони родом або проживали щонайменше, тим можуть виявити свою повагу державні органи та органи місцевого самоврядування, інші підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, та громадяни України. Сьогодні тисячі військовослужбовців Збройних Сил України, добровольці, волонтери захищають нашу Батьківщину на сході. Багато хто з них втратив саме цінне – життя. Життя вони віддали за нас з вами, за нашу державу, за Україну. Це найменше, що ми можемо зробити в їх пам'ять, щоб на наших вулицях була розміщена соціальна реклама з їх фотографіями, щоб наші діти, онуки знали справжніх героїв нашої України. Імена, які повинні стояти фотографії в кожній будівлі і в кожній оселі: Зінич Ігор, Сліпак Василь, Табала Сергій, Кизило Андрій, Тарасюк Василь… Одну хвилину, будь ласка, дайте завершити. Могилко Костянтин, Ткачук Андрій, Шаповалов Максим, Яровий Максим – це все Герої України. На даний момент у нас їх 47, 29 з них віддали життя нашу Батьківщину. Ми з вами маємо 1803 героя нагороджених "Богдана Хмельницького". Ми маємо з вами 6 тисяч людей, які мають нагороди "За мужність" і "За заслуги". Всі ці люди повинні бути на розміщені в соціальній рекламі. Ми з вами як нація повинні бачити обличчя справжніх героїв, це наш долг перед героями. Слава Україні! І Слава нашим героям! Я прошу підтримати цей законопроект… Дякую. Колеги, єдине прохання не так кричати. Всі одне одного чують, коли тиша в залі. Дякуємо вам, шановна доповідачка. І я запрошую до співдоповіді представників профільного Комітету з питань інформаційної політики, пані Вікторія. Колеги, я так розумію, що у нас є доповідь, є підтримка комітету цього законопроекту. Я прошу записатися на обговорення від фракції законопроекту, представленого Шановні колеги, я перепрошую, трапилась технічна помилка. Пані Вікторія зараз представить позицію комітету. Мені не було видної її за широкими

І ви знаєте, якщо ви поїдете вулицями українських міст, ви побачите багато соціальної реклами. Тільки от правда до соціальної вона має надзвичайно мало стосунку. Бо, як правило, під соціальною або комерційна, або є наша тотальна біда – політична реклама. І ви знаєте, я дуже підтримую ініціативу Оксани Корчинської, тому що за чотири роки війни ми так і не навчилися ідентифікувати справжніх українських героїв. Як багато ми знаємо прізвищ людей, які нагороджені державними нагородами за участь в АТО, тих людей, які стали символами держави? І звісно, зовнішня соціальна реклама – це перший крок до того, щоби суспільство знало своїх героїв. Я вважаю, що той невеликий відсоток в соціальній рекламі, який встановлюється цим законопроектом, міг би дуже суттєво популяризувати наших воїнів, людей, які справді вчиняють подвиги, і це була би справді соціальна реклама, і ми би зробили тут важливий крок до соціальної реклами. А звісно, і питання соціальної реклами нам з вами треба врегульовувати і робити його цілком чітким, щоб ним не зловживали, так і питання зовнішньої реклами. Ми законопроект тут завалили, але зараз ми працюємо над новим документом, і я сподіваюся, що і ці питання ми приведемо до ладу. Прошу підтримати від імені комітету даний законопроект. Дякую. Дякую. Колеги, це був виступ не від фракції зараз, а від профільного Комітету з питань інформаційної політики, який підтримує цей комітет. А я тепер, от зараз, прошу записатися від фракцій.

Тетяна Ричкова, 27 округ, місто Дніпро.

переймаються, переживають, і багато людей, які живуть поруч з нами, в місті Дніпрі, є нашими друзями і нашими побратимами, близькими, які захищають зараз нас всіх на фронті. І для наших дітей, для нашого майбутнього дуже важливо знати таких людей в лице. Тому прошу всіх підтримати даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ричковій, яка представила позицію "Блоку Петра Порошенка" на підтримку цього законопроекту. Будь ласка, народний депутат Шкварилюк Шкварилюк передає слово Ємцю, який представить, Леонід Ємець, позицію фракції "Народний фронт". Будь ласка. 17:02:56 ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, по-перше, я буду говорити перш за все як депутат, обраний у мажоритарному окрузі міста Києва. І мова йде про позицію, а про питання, які є у зв'язку з цим законом. Основне питання, хто буде вирішувати, які обличчя мають бути розміщені на білбордах, хто буде вирішувати, хто буде на цих двох відсотках білбордів по всій країні. Наскільки я розумію з тексту законопроекту, це будуть місцеві адміністрації, і саме їх рішення буде визначальним з приводу того, хто і з якою інформацією буде розміщений безкоштовно на двох відсотках бордів по всій країні. Я хочу почути, можливо, від авторів, можливо, від наступних виступаючих відповідь на це питання, бо воно є ключовим для мене при прийнятті рішення, чи варто сьогодні голосувати за цей закон? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, зрозуміло ваше запитання. Наступна, виступ від народного депутата Олександри Кужель, фракція "Батьківщина". Прошу вас, пані Олександра. Я підтримую, що дійсно соромно, четвертий рік війни, а ми тільки розглядаємо питання ні соціальної реклами, і відання дійсно можливості сказати ще раз дякую батькам, рідним тих людей, які віддали своє життя. Я хочу чесно сказати, що єдиний канал, "1+1", мабуть, який провів цю програму без держави. Він підняв і зробив програми для хлопців, які стали інвалідами, скільки внесли вони любові і народної уваги до тих програм, а держава не зробила ні кроку. Притому в кожному міністерстві, в міністерстві пана Стеця, в міністерстві окупованих територій, в Міністерстві оборони, соціальної політики в бюджеті є кошти на соціальні реклами. Ми підтримуємо ідею пані Корчинської в цьому питанні, що треба це робити. Але при умові, що ми домовляємося, що в другому читанні буде чітко виділено, що це будуть білборди тільки з обличчями людей, які стоять… стояли або стоять на захисті незалежності України. Без підпису "з повагою і любов'ю", там Президент або хтось інший. Бо на всі інші відкриття і вітання і вітання зі святами витратилось більше коштів ніж на тих, що загинули у війні. Це є принципова умова для прийняття його в подальшому в цілому. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи всі фракції, групи виступили з приводу обговорюваного законопроекту? Наскільки я розумію, так. Було запитання від шановного пана Ємця Я зараз прошу пані Корчинську, одну хвилину відповісти на це запитання, тому що я так розумію, що кілька фракцій і депутатів саме в залежності від цієї відповіді будуть визначатися щодо голосування. Одна хвилина, будь ласка. І прошу всіх депутатів повертатись до сесійної зали, за хвилину буде голосування. Шановні народні депутати! Мова йде про два відсотки, які використовують виключно за зверненнями організації російсько-української війни, волонтерських організацій. Мова йде про те, що ми підтримуємо саме місцевих, ми заохочуємо розміщувати місцевих героїв, ті, що нагороджені державними нагородами, тих, хто посмертно, і тих, хто живі. Ще раз кажу, це ті, хто народився в тих містах, ті, хто виріс в містах. Мова не йде зараз, що будуть одні і ті ж герої розміщені по всій Україні. А вони за зверненнями наших офіційних організацій ветеранів АТО і волонтерських організацій, які допомагають. Ми з вами маємо в кожному місті, в кожній області, в кожному місті ради якраз, які допомагають атошникам, ветеранам АТО. Саме ці органи, де є громадські активісти, волонтери, представники місцевої влади… не місцева влада, а представники мають… Будь ласка, 30 секунд. в кожному районі і в кожній області. Саме вони визначають і саме вони пропускають, тому що ще раз кажу, йде мова про тих героїв в країні, які мають державні нагороди. Це єдина можливість, щоб наші хлопці і дівчата, які повертаються з фронту, бачили…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

Дякую. Отже, колеги, готові до голосування? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення соціальної реклами з зображенням учасників бойових дій, волонтерів та інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (№ 7360) за пропозицією комітету за основу. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати. Не виходьте з залу, колеги. Прошу підтримати за основу. Голосуємо. Прошу підтримати.

За-178 Я поставлю другу пропозицію: в комітет. Колеги, давайте підтримаємо: в комітет на доопрацювання. Колеги, я прошу підтримати наступну пропозицію: в комітет на доопрацювання. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 7360 ми направили в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги,

Колеги, і заключна пропозиція – це суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Колеги, я прошу усіх зайти в зал. Не виходіть із залу, навпаки, зайдіть в зал. Давайте ми підтримаємо повернути суб'єкту законодавчої ініціативи, це буде правильна позиція залу. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 7360 повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати. Колеги, кожен голос, прошу підтримати. Прошу голосувати, голосуємо.

За-186 Це дуже великий розрив, колеги, і я оголошую, що проект Закону 7360 відхилений. Переходимо до наступного питання порядку денного. Нагадаю, колеги, це є ратифікація... Зараз, колеги, я уважно подивлюсь. Так, в нас наступний 3454 "Про рекламу", правильно, просто він в мене... Так, наступний, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (3454). Це є заключний законопроект комітету, який був запропонований в блоці засобів масової інформації і свободи слова. Це є друге читання, і я запрошую до доповіді Кондратюк Олену Костянтинівну. Сюмар, так? Доповідати буде голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. Будь ласка. Шановні колеги, надзвичайно простий законопроект, який спрямований, в першу чергу, на забезпечення безпеки, оскільки йдеться про заборону розміщувати конструкції рекламні на тих опорах і щодо транспортних мереж. Мені здається, тут все очевидно. До комітету надійшло 7 поправок, жодна з них не була врахована, оскільки законопроект передбачав просто одне речення про заборону розміщення на такого типу конструкціях. Отже, колеги, всього кілька поправок. Я прошу уже усіх запрошувати в зал. Прошу голів фракцій максимально змобілізувати народних депутатів. Колеги, заходіть в зал, і я буду зачитувати поправки як завжди ті, які відхилені.

Шановні колеги! Дякую, головуючий, за слово. Сутність нашої пропозиції в фактично, яке пролунало від нашої фракції, в тому, що ми двома руками підтримуємо будь-які заборони розміщення будь-якої реклами безпосередньо на транспортних мережах, контактних опорах там тощо, пропозиція заключалась у тому, щоб залишити містам можливість розміщувати на стовпах та опорах, які безпосередньо є освітленням, Для того, щоби, наприклад, є багато закладів… багато ситуацій, коли міста проводять фестивалі там тощо і залишити можливість на тих… не забороняти розвішувати чи флажочки, чи якісь інші рекламні невеличкі, легкі конструкції, і це можна залишити на вирішення на рівні міста, а не забороняти на державі в цілому. Це була сутність нашої пропозиції якраз цієї поправки. Будь ласка, підтримайте. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Вікторія, будь ласка. ми насправді, хоч і комітет відхилив цю поправку, ми не заперечуємо, ми можемо винести її на голосування при законопроекті, в цілому коли буде голосуватись. Хай зал визначається. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Так. Я ставлю на голосування поправку номер 4, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

За-85 Рішення не прийнято. 5 поправка. Не наполягають. Таким чином було 5 поправок. І ми завершили обговорення закону. Переходимо до прийняття рішення. І я прошу всіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Колеги, ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх запросити в зал. Отже, колеги, Отже, колеги, будь ласка, заходьте в зал. Ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу з лож повернутися в зал для голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності) (№ 3454) в другому читанні та в цілому. Колеги, технічний простий законопроект. І я сподіваюсь, що буде повна мобілізація залу на його підтримку. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо,

Я поставлю, колеги, на повернення. Я прошу запросити всіх в зал. Секретаріат Верховної Ради я теж прошу запросити в зал.

Отже, я прошу послухати по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 88, "Народний фронт" – 49, "Опозиційний блок" – 13, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – "Батьківщина" – 8, "Воля народу" – 3 і "Партія "Відродження" – 7. Колеги, я поставлю зараз пропозицію повернутись до закону. Я прошу всіх зайняти робочі місця, прошу приготуватись до голосування. Голови фракцій, подивіться. Готові, так? Отже, перша пропозиція – повернутись до проекту Закону 3454. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні і прошу проголосувати за повернення. Колеги, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. 3 голоси. Я ще раз поставлю. Я бачу, не спрацювала. Уважно, будьте на місцях. Треба тримати деякий час, щоб вона спрацювала. Будь ласка, займіть робочі місця. Колеги, 3 голоси не вистачило. Будь ласка, займіть робочі місця і приготуйтесь до голосування. Готові, так? Отже, уважно голосуйте, щоб карточка спрацювала. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону 3454. І я прошу всіх підтримати дану пропозицію. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Голосуємо. За-230 Повернулись. Переходимо до прийняття рішення. Колеги, уважно! Я ставлю на голосування проект Закону 3454 у другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Андрію Володимировичу, я ж прошу всіх, ви ж мали мене чути як ніхто. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу голосувати.

За-226 Закон прийнятий. Колеги, переходимо до іншого голосування.

Я прошу голову комітету Вікторію Сюмар підійти.

Прошу зайняти робочі місця, колеги. Прошу зайняти робочі місця, колеги. Отже, колеги, увага! Комітет з питань свободи слова підтримує правку, на якій наполягала "Самопоміч". Тому зараз я поставлю повернутись до голосування за закон, а потім поставлю з тією правкою, на якій наполягала "Самопоміч". Колеги, я прошу вас, підтримайте мене зараз. Я прошу всіх до голосування приготуватись, це є правка, яку комітет підтримує. Колеги, було неперсональне голосування. Колеги, підтримайте мене, бо я просто відхилю закон. Неперсональне голосування

робочі місця. Прошу зайняти робочі місця. У нас в залі є голоси, все добре. Зараз ми повернемось, ми врахуємо правку "Самопомочі" і наберемо 240 голосів. Не робіть проблеми там, де її нема.

Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця, прошу приготуватися до голосування. Колеги, зайдіть в зал, запросіть депутатів в зал. Отже, не виходьте, Співаковський, не виходьте з залу, запросіть в зал. Прошу всіх зайняти робочі місця. Займіть робочі місця. Отже, всі на місцях, колеги? Я ставлю… Я прошу зайняти місця. Готові, так? Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону 3454. Прошу проголосувати і прошу підтримати повернення до Закону 3454. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! Прошу підтримати. Прошу підтримати.

Зал відмовився повертатись до даного проекту закону, тому оголошую проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (3454) прийнятим. Закон прийнятий. Отже, колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Наступний закон порядку денного – це проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи" (№ 0190). І я прошу, колеги, підтримати розгляд за скороченою процедурою.

Колеги, це є ратифікація, всі на місцях, є присутня міністр освіти. Ми попередній раз буквально 2 хвилини не дійшли до цієї ратифікації, я вас прошу, підтримайте за скороченою процедурою. Колеги, я ставлю на голосування пропозицію, щоб проект Закону 0190 ми розглянули за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Я запрошую до доповіді міністра освіти й науки Гриневич Лілію Михайлівну. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, ми представляємо сьогодні ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка нової української школи". Як відомо, фінська загально-середня освіта є на чільних провідних місцях в усіх міжнародних рейтингах. І зараз Фінляндія обрала одним і з пріоритетів співпраці реформу школи, тому що вони вважають, що наша реформа надзвичайно прогресивна. Ми маємо після ратифікації отримати 6 мільйонів євро безповоротної допомоги, і ці гроші будуть присвячені, перше, підвищенню кваліфікації вчителів і, зокрема, модернізації підготовки педагогічної освіти в університетах. Другий напрям надзвичайно важливий – це розробка електронних навчальних матеріалів для Національної електронної платформи. І третій напрямок пов'язаний з комунікацією реформ і новацій в системі освіти для забезпечення ефективного діалогу всіх зацікавлених. Дуже прошу підтримати цю ратифікацію. ще 5 березня підписав цю угоду і ми потребуємо якнайшвидше її ратифікувати. Дякую за увагу. Просимо підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до співдоповіді голову підкомітету Комітету з питань європейської інтеграції Юринець Оксану Василівну. Пані Оксана Юринець. Колеги, комітет, хто від комітету буде? Оксана Білозір, будь ласка, Оксана Білозір – від комітету. Будь ласка.

Включіть мікрофон Оксані Білозір. 17:32:29 БІЛОЗІР О.В. Шановні колеги, Комітет з питань європейської інтеграції на своєму засіданні розглядав даний законопроект і виніс рішення щодо підтримки даного законопроекту, щоб отримати ці гранти для нашої освітньої реформи. Прошу підтримати. Фракція "Блоку Петра Порошенка" буде підтримувати дану ініціативу.

"Народного фронту" Тарас Кремінь, будь ласка. 17:33:24 КРЕМІНЬ Т.Д. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Шановні колеги, прошу звернути вашу увагу, що розмова йде не тільки про ратифікацію цієї надзвичайно важливої угоди. Суть її полягає у підтримці освітніх реформ загальної середньої освіти. Ми разом із вами проголосували Закон України "Про освіту". Тим самим ми дали старт новій українській школі. Ми провели роботу для того, щоби підвищити соціальні стандарти, і тому престижність педагогічної праці сьогодні – це пріоритет номер один для Верховної Ради України. По-третє, ми повернули повагу до педагогічної праці, і це надзвичайно важливо. І по суті те, що сьогодні робить Фінляндська Республіка, вона допомагає, як і величезна кількість інших країн, реформувати українське суспільство, допомогти українській школі відновити нові європейські цінності. Тому "Народний фронт" як фракція просить усіх вас колег підтримати цей надзвичайно важливий документ. Ми голосуємо "за" і вас запрошуємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. Команда Радикальної партії підтримає ратифікацію цієї важливої угоди із дружньою нам Фінляндією. Водночас я хотів би сказати, що нам ніхто не допоможе, якщо, в першу чергу, самі українська влада, український парламент, український уряд і Президент – не дбатимуть про розвиток освіти. Одиниці можуть відправити своїх дітей за кордон. Натомість закривають масово школи, як епідемія, пошесть – закриття шкіл, позбавляють українських дітей з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей можливості отримати освіту – і середню, і професійно-технічну. Знання – це той багаж, який за плечима не носити, і ніхто з вас, я звертаюсь до урядовців, не має права позбавляти дітей-сиріт та й будь-яку дитину права отримати освіту. Коли ви переносите фінансування профтехосвіти на місцеві бюджети, які не мають для цього грошей, внаслідок цього по Україні закриваються професійно-технічні освіти, і діти йдуть на вулицю замість того, щоб отримати знання і годувати себе, народжувати своїх дітей і їх теж годувати. Де підвищення зарплат учителям? Чи може найблагородніша професія на землі – вчитель працювати за копійчані зарплати? Де підвищення технічним працівникам, колективу

українську економіку, повернути людей додому, щоб бачили своїх дітей не раз на рік на Різдво, а кожний день. І щоб курку їли не один раз в рік на Великдень, а хоча б щотижня по неділях була нормальна українська сім'я і накритий стіл. От яку політику треба проводити – політику добробуту, політику розвитку української сім'ї і сильної України. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Я одразу скажу, шановні колеги, що фракція "Батьківщина" буде підтримувати дану ратифікацію. Але принагідно хочу одразу звернутися до Лілії Михайлівни, міністра освіти і науки. Я мав можливість на минулому тижні працювати в окрузі, відвідати сільські школи. І я вам скажу, що найбільшим моїм бажанням, Лілія Михайлівна, знаєте, було яке? Це було бажання, щоб поруч зі мною стояли ви і слухали цих технічних працівників, яких відправляють у відпустку без збереження заробітної плати, інших, лаборантів, яких також переклали на фінансування з місцевих бюджетів. Я хотів би, щоб ви побачили, на кому нині тримається освіта. Це звичайні люди, освітяни, які за власний кошт, за власний ресурс закуповують нині фарбу, малюють ті самі класи, які будуть уже з 1 вересня тими класами, в які підуть діти, в нову українську школу. І ви знаєте, мені теж хотілося, щоб не тільки ви там були але було і керівництво уряду. Хотілося, щоб міністр фінансів на власні вуха почув, що вимагають і що благають, і про що благають ці технічні працівники. Я прошу вас, пані Лілія Михайлівна, зверніть увагу на Постанову № 6 також, яка ухвалена урядом 14.01.2015 року, якою надається можливість використовувати субвенцію на інші програми. До прикладу, енергозбереження, утеплення і всього іншого. Наші дітки 1 вересня підуть у школу, а вже за осенью, як ми знаємо, прийде зима, будуть морози, холода. Дайте можливість тим районам, у яких є ресурс використовувати його на утеплення. Дякую. Каплін. Я прошу тільки максимально лаконічно. 17:39:08 КАПЛІН С.М. Останнім часом українці і журналісти, політики почали цікавитися соціал-демократією. І задають просте запитання: а що таке соціал-демократія? Окремі негідники кажуть, що це Кремль, що це Москва, що це Радянський Союз. Так от я вам відповідаю: соціал-демократія – це Фінляндія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Франція, це європейська модель соціально орієнтованої економіки. Середня заробітна платня вчителя у Фінляндії (тепер увага) 3 тисячі 700 євро, 111 тисяч гривень. Тобто сім'я, де вчитель жінка, вчитель чоловік, разом додому першого числа кожного місяця приносять 222 тисячі гривень. Це середня зарплатня! І я переконаний, що ми у нашій державі повинні не шукати крайніх, а найти шлях, яким країна повинна розвиватися. І у нас немає жодної альтернативи, крім соціал-демократії, соціально орієнтованої держави. У українців, у вчителів, у лікарів, у шахтарів, у афганців, у чорнобильців, у пенсіонерів на наступних виборах буде шанс обрати до українського парламенту Соціал-демократичну партію, блок лівих, лівого президента, який буде просувати виключно європейські соціал-демократичні цінності у нашій економіці, у нашій державі. Ми таку нагоду і таку можливість простим українцям дамо. сьогодні, аналізуючи успіхи соціал-демократії Фінляндії, Норвегії, Швеції, Німеччини, ми маємо винести уроки і на наступних виборах обрати того, хто дійсно приведе Україну у Європу без зайвих гасел, через чітку фундаментальну системну політику. І це зрозуміло, що це лідер соціал-демократичної партії і лівого блоку Сергій Каплін і наша Соціал-демократична і Соціалістична партія. Нагадую, у нас розгляд неполітичної системи в світі, а проекту Закону про ратифікацію угоди. І прошу виступати по темі ратифікації. Зараз одна хвилина – Романова, "Самопоміч". Одна хвилина – Юринець. І через 2 хвилини… Добре, і одна хвилина – Павленко. Через 3 хвилини ми переходимо до голосування. Я прошу всіх заходити в зал. Будь ласка, від трибуни Романова, "Самопоміч". 17:41:30 РОМАНОВА А.А. "Об'єднання "Самопоміч", дійсно, підтримає всі ініціативи, які спрямовані на підтримку нашої української освіти. Але я хочу нагадати, зараз ми голосуємо за методологічні інновації по системі нової української школи. В той час Міністерство фінансів при прийнятті і ухваленні бюджету, коли "Самопоміч" попереджала, що вчителі недоотримають зарплати і не голосувала за цей ганебний бюджет, в той час Міністерство фінансів на сьогодні не дофінансувало якраз-таки систему освіти, зарплати вчителів на 4,4 мільярда гривень. Тому "Об'єднання "Самопоміч" звертається до Міністерства фінансів, до Міністерства освіти негайно вирішити питання з дофінансуванням зарплати вчителів у розмірі майже 5 мільярдів гривень. Тому що, якщо вчителів на місцях, їх позбавляють надбавок за класне керівництво, за роботу з гуртками, то, дійсно, ніякої мотивації працювати навіть за новітніми методиками, вчителів елементарно опускаються руки, у них немає мотивації в тому числі матеріальної бази для того, щоб втілювати ось ці новітні методики. Тому ми звертаємось зробити, справді, не лише на словах, а ще й на ділі… Дякую вам. Зараз Юрій Павленко, а потім – заключне від комітету Юринець, і переходимо до голосування. Будь ласка, Павленко з місця. Шановні колеги, "Опозиційний блок" підтримує ратифікацію даної конвенції. Разом з тим хочеться наголосити на ряді проблем і помилок в реалізації даної реформи, насамперед продовжується проблема недофінансування освітньої галузі. І на цей рік є, не не дораховується 4,5 мільярда на освітню субвенцію, а відповідно ми можемо мати проблему навіть з зарплатою вчителів, починаючи з 1 вересня. Крім того, хотів би звернути увагу на запровадження інклюзивної освіти. Наголошую, що має проводитись інклюзивна освіта в інтересах дитини, а не задоволення чиїх би там не було амбіцій. Тому має бути постійний контакт дітей, батьків і школи. Сподіваюся, що в рамках реалізації даного проекту і підтримки фінських експертів, на яких буде спрямована половина даної допомоги, буде українських чиновників навчати поважати права дітей в школі. Дякую. Дякую. Отже, зараз буде заключний виступ, тому я прошу усіх народних депутатів запросити в зал. Прошу приготуватися до голосування. Голови фракцій і секретаріат Верховної Ради, прошу всіх запросити в зал. І зараз одна хвилина – Оксана Юринець, будь ласка. Ратифікація зазначеної угоди дозволить створити дієвий і правовий механізм для реалізації міжнародного проекту у сфері освіти і залучити кошти технічної допомоги Уряду Фінляндської Республіки для підтримки і реформування загальної і середньої освіти в Україні. Згідно з пояснювальною запискою до проекту закону реалізації акту не потребують додаткових витрат із Державного бюджету України. Передбачається, що для реалізації проекту протягом 4 років на період до 2021 року Уряд Фінляндської Республіки надасть Україні технічну допомогу на загальну суму до 6 мільйонів євро на безповоротній основі. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України підтримує ратифікацію зазначеної угоди. підтримати цю важливу угоду для реформи освіти, це те, що нам сьогодні допомагають наші партнери, це те, на що працює сьогодні Міністерство освіти, це дуже важливо сьогодні для України. Прошу підтримати. Отже, колеги, обговорення завершене. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти в зал, покинути урядові і дипломатичні ложі. Прошу приготуватися до голосування. Я впевнений, що весь зал підтримає цю ратифікацію, йдеться про освіту наших дітей і це питання не має політичного поділу, це питання має об'єднати зал. І переходимо до прийняття рішення. Оленка… Оленки, обидві, будь ласка, приготуйтесь до голосування. Карточка з собою, так? Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи" (0190) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати українську освіту, голосуємо, колеги, в цілому 0190. Підтримаємо! Голосуємо! За-247 Рішення прийняте. І, колеги, наступне питання порядку денного – це є проект Закону 6424 про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України. І я прошу підтримати, колеги, розгляд за скороченою процедурою. Я прошу підтримати цю пропозицію, прошу проголосувати за скорочену процедуру. Голосуємо.

Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Герасимова Артура Володимировича, як ви знаєте, на сьогоднішній день в Україні є досить поширеною практика використання не за призначенням квартир у багатоквартирних житлових будинках поверховістю 16 поверхів і вище. Передбачене чинним законодавством регулювання не сприяє забезпеченню прав мешканців житлових будинків, їх безпеки та дотримання установлених правил та норм використання приміщень. Саме для вирішення цього питання до вашого розгляду пропонується законопроект, яким посилюється відповідальність за використанням не за призначенням квартир у багатоповерхових будинках. З дуже багатьма представниками різних фракцій ми неодноразово проговорювали цей законопроект . Одразу хочу сказати, що "Прикінцевими та Перехідними положеннями" визначено, що положення закону поширюються виключно на багатоквартирні житлові будинки кількістю поверхів 16 та більше, а використання нежитлових приміщень, розташованих у цокольному, на першому, та другому та верхньому поверху будинках як офісів, не забороняється. Шановні колеги, також прохання підтримати з урахуванням наступних доповнень. У пункті першому слова "та інтересам інших власників (користувачів) приміщень у відповідному житловому будинку" доповнити текстом "поверховістю 16 та більше поверхів".

І доповнити після пункту 2 новим пунктом такого змісту: "дія цього закону не поширюється на нежитлові приміщення у багатоквартирних житлових будинках поверховістю 16 та більше поверхів". Ще раз хочу вас попросити підтримати цей законопроект в цілому. Тому що на сьогодні проблема дійсно існує, вона носить масовий характер, але одночасно, як ви бачили, ми внесли масу запобіжників для того, щоб не постраждав і український бізнес. Дякую за увагу. Прошу підтримати в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується Шинькович Андрій Васильович. Шановний головуючий, шановні колеги, сьогодні в Україні поширюється практика використання не за призначенням квартир в багатоквартирних житлових будинках, зокрема, як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання або безпосередньо службових приміщень. Насамперед, шановні колеги, це пов'язане з тим, що Україні досі діє Житловий кодекс Української СРСР від 30 червня 83-го року, який зазнавав зміни у частинах, що не стосувалися саме цього зазначеного питання. Крім того, порушена проблема не знайшла належного правового регулювання і в інших законодавчих актах. Комітетом з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства на своєму засіданні 7 червня розглянуто проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української СРСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (реєстраційний номер 6424). Законопроект розроблено з метою визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках не за призначенням у тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання та посилення відповідальності (це дуже важливо) за порушення законодавства у зазначеній сфері. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, але, шановні колеги, в процесі обговорення і підготовки… Шановний Андрій Володимировичу, якщо ви не заперечуєте, є від ряду народних депутатів пропозиція поставити на голосування за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Колеги, і прошу максимально лаконічно. Щоб ми наступний закон могли теж розглянути. Максимально лаконічно! Від "Блоку Петра Порошенка" Урбанський Олександр. Доброго дня, шановні колеги. Передаю слово Андрієвському Дмитру. Дякую. Шановні колеги! Шановний головуючий! До мене під час особистих прийомів постійно звертаються виборці, які скаржаться на розміщення в багатоквартирних будинках різного роду мініготелів, хостелів та інших бізнесів, які використовують приміщення не за призначенням. Тому я просив би підтримати цей надзвичайно важливий закон, який захищає права українців. З іншого боку, під час консультацій з малим, середнім бізнесом ми врахували всі пропозиції для того, щоб максимально захистити і підтримати саме український бізнес, при цьому однозначно захистити права українців на користування своїми помешканнями. Дякую за увагу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Кодола Олександр від "Народного фронту", будь ласка. Олександр Кодола, Чернігівщина. Я як співавтор цього законопроекту так само хочу висловитися на його підтримку. Наразі в нашій державі складається кричуща ситуація з використанням житлових приміщень не за своїм призначенням. До нашого комітету надходить просто безліч звернень, в Києві і, зокрема, в Україні процвітає нелегальний хостельний бізнес. І сьогодні мусимо стати на захист саме тих людей, які проживають в своїх приватних квартирах, тому що це питання безпеки, це питання пожежної безпеки, питання того, що інфраструктура і цих будинків просто не розрахована на ту кількість осіб, які відвідують ці офіси і ці хостельні приміщення і так далі. Тому прохання підтримувати. Наша фракція голосує "за", прохання підтримати за основу і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. І заключний виступ Данченка Олександра, і потім ще буде від позафракційних. Через три хвилини переходимо до голосування. Будь ласка, Данченко

не тільки цим законопроектом закінчилося вирішення цих проблем, тому що вони є і іміджеві для України, і технічні, і безпекові, що є надважливим. Тому я вважаю, що після цього законопроекту, чи буде він прийнятий, чи він не буде прийнятий, Кабінет Міністрів України повинен розробити комплексну програму з цього питання по всій нашій Україні. Також дуже важливо, щоб ці питання були погоджені з різними міністерствами з точки зору безпеки. Це є надважливим. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. І заключний виступ від позафракційних, Юрій Левченко. І я прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Будь ласка. про безчинства, які відбуваються внаслідок функціонування хостелів в їхніх будинках житлових. Сьогодні це питання абсолютно не врегульовано. Сьогодні в житлових будинках дозволяється без жодного контролю влаштовувати хостели і ніхто з цим нічого не може, власне кажучи, зробити. Я вважаю, що взагалі треба заборонити хостели у житлових будинках без дозволу мешканців. Якщо мешканці не дозволяють хостел відкривати, це має бути заборонено. превеликий жаль, цей законопроект не йде достатньо далеко. Він лише говорить про те, що заборонити таку діяльність у будинках вище 16 поверхів. І наслідком цього буде те, що більшість будинків залишаться без такого регулювання. Але це хоча би якийсь крок вперед, це хоча би маленький крок вперед. І я все ж таки сподіваюсь, що після того, як цей законопроект буде прийнятий, то в майбутньому Верховна Рада все ж таки заборонить хостели взагалі без дозволів мешканців в житлових будинках. Тому голосуємо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників приміщень житлового будинку (6424). Спочатку пропозиція комітету за основу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Я поставлю на повернення. Колеги, це тільки за основу. Давайте ми підтримаємо і дамо шанс його доопрацювати. Колеги, я прошу всіх зайти у зал. Прошу приготуватись до прийняття рішення. Покличте колег, хто знаходиться у кулуарах, в зал. Я поставлю зараз на повернення. Колеги, я звертаюсь, хто до мене звертався з тим, щоб не було в цілому, це тільки за основу. Підтримайте цю пропозицію. Отже, я ставлю на голосування пропозицію повернутись до проекту Закону до проекту Закону до Житлового кодексу Української РСР (6424). Прошу проголосувати. Прошу підтримати повернення. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

Я ще раз поставлю. Я зачитаю по фракціям. "Блок Петра Порошенка" – 77, "Народний фронт" – 54, "Опозиційний блок" – 22, "Самопоміч" – 13, Радикальна партія – 11, "Батьківщина" – 8, "Воля народу" – 5, Партія "Відродження" – 3. Ми маємо повну консолідацію залу, нам просто треба змобілізуватись. Прошу зайти в зал, приготуватись до голосування. Я поставлю ще раз на повернення проголосуйте. Отже, готові, так? Я ставлю пропозицію повернутись до проекту Закону про внесення змін до Житлового Прошу проголосувати і прошу підтримати. Кожен голос має значення. Прошу проголосувати. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. на повторне, в комітет на повторне перше читання. Я прошу підтримати пропозицію наступну: в комітет на повторне перше читання. Я ставлю на голосування проект Закону 6424, пропозицію повернути в комітет на повторне перше читання. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, в комітет, це компромісна позиція, давайте підтримаємо її. Прошу голосувати і прошу підтримати, голосуємо в комітет на повторне, це об'єднуюча компромісна позиція. Підтримайте її, ми в комітеті доопрацюємо. За-220 Давайте суб'єкту законодавчої ініціативи. Колеги, 6 голосів не вистачає. Прошу всіх приготуватися до голосування. Наступна по Регламенту позиція це повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я прошу всіх проголосувати, щоб ми не втратили закон, щоб ми не відхиляли його, візьміть участь в голосуванні, будь ласка. я ставлю заключну пропозицію, щоб проект Закону 6424 повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Колеги, голосуємо, прошу підтримати, колеги, кожен голос, прошу голосувати, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. Це об'єднуюча позиція, підтримайте.

Отже, я зараз поставлю на повернення для того, щоб ми могли відправити в комітет, 4 голоси, будь ласка. Це є в комітет на доопрацювання. Це позиція повністю компромісна. Прошу приготуватись до голосування. Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування за повернення в комітет. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Прошу голосувати. Прошу голосувати, кожен голос, голосуємо. Прошу підтримати. Давайте день завершимо гарно, колеги. За-230 Повернулись. І тепер ставлю в комітет на доопрацювання, так? Я ставлю проект Закону 6424, чи спробуємо ще за основу? Колеги? Я ставлю 6424 в комітет на доопрацювання. Прошу голосувати, прошу підтримати, так ми домовлялись, і давайте всі гуртом проголосуємо. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо!

За-228 Рішення прийняте. Колеги, увага, увага! Прошу на місцях залишатись. Я готовий перейти до другого законопроекту. Продовжуємо на 15 хвилин. Якщо буде воля зали, я ставлю на рейтингове голосування наступний законопроект. Наступний законопроект 7390. Я маю право продовжити на 15 хвилин. Отже, але якщо рейтингове голосування покаже, що для цього є перспективи. Я ставлю на рейтингове голосування наступний законопроект 7390. Прошу проголосувати, прошу підтримати рейтингове голосування. Якщо є голоси, ми перейдемо, якщо немає, не перейдемо. Рейтингове голосування. Прошу голосувати, прошу визначатись. 160. Ми тільки можемо завалити закон, пане Антон, на жаль. Колеги, Антін, Антін, так. У нас був бурхливий, емоційний, але дуже продуктивний день. Я надаю ще слово для оголошення Першому заступнику Голови Верховної Ради України Ірині Геращенко. Дякую, шановні колеги. До президії звернувся народний депутат Ігор Лапін для оголошення наступного повідомлення. Його картка не спрацювала під час голосування за законопроект 8296, і він просить врахувати його голос "за" при голосуванні за законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким чином, колеги, вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра прошу прибути всіх о 10 годині в зал. І хочу нагадати, бо в залі посіяли сумніви, що четвер ми розпочинаємо з обрання нового складу Центральної виборчої комісії, так зазначено в порядку денному. Я прошу усіх готуватися до цього рішення, це буде об'ємне рішення, але я впевнений, ми вийдемо на позитивний висновок. Отже, колеги, завтра о 10 ранку. До зустрічі, до продовження нашої роботи. До побачення.